o odrađenim točkama dnevnog reda, a prije idemo na - Izvješće Mandatno-imunitetnog povjerenstva za početak mirovanja zastupničkog mandata zastupnika Milijana Brkića i početku obnašanja zastupničke dužnosti zamjenice zastupnika Marije Rapo molim predsjednicu Mandatno-imunitetnog povjerenstva gospođu Gordanu Sobol da podnese izvješće. Mandatno-imunitetno povjerenstvo Hrvatskog sabora razmotrilo je na 17. sjednici od 23. siječnja ove godine pisani zahtjev zastupnika Milijana Brkića od 16.siječnja 2013. kojem je izvijestio predsjednika Hrvatskog sabora da stavlja svoj zastupnički mandat u mirovanje temeljem članka 14. stavka 1. Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor. Kako je Milijan Brkić izabran za zastupnika u 7. saziv Hrvatskog sabora kao kandidat HDZ-a politička stranka je sukladno članku 12. stavku 1. Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor odredila zamjenicu zastupnika gospođu Mariju Rapo. Povjerenstvo je utvrdilo da su ispunjeni zakonom utvrđeni uvjeti za početak mirovanja zastupničkog mandata Milijana Brkića, kao i uvjeti za početak obnašanja zastupničke dužnosti zamjenice zastupnika Marije Rapo. U skladu sa time Mandatno-imunitetno povjerenstvo predlaže Hrvatski saboru da donese odluke o početku mirovanja zastupničkog mandata zastupnika Milijana Brkića sa danom 16. siječnja 2013. godine te početku obnašanja zastupničke dužnosti zamjenice zastupnika Marije Rapo sa danom 25. siječnja 2013. godine. Hvala lijepa. **Leko, Josip se ne javlja za raspravu. Zaključujem raspravu. Dajem na glasovanje prijedlog odluke Mandatno-imunitetnog povjerenstva. Molim da se izjasnimo tko je za. Hvala lijepa. Tko je protiv? Hvala lijepa. Tko je suzdržan? Molim rezultat. Hvala lijepa. Utvrđujem da je prijedlog odluke Mandatno-imunitetnog povjerenstva donesen jednoglasno sa 120 glasova za. sa 120 glasova za. Čestitam na izboru zamjenici zastupnika. Svečanu prisegu dat će kad bude ovdje u Saboru. Hvala.